Vladimir Vranković. Pa ako se slažete da pređemo na 4. točku dnevnog reda pa ćemo se onda vratiti na treću jer nam je državni tajnik Ministarstva kulture tu. Onda dakle, 4. točka dnevnog reda 4. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu kultura (od 2007. do 2013.), s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 690 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. A kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik gospodin Antolović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, potvrđivanje Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske otvara za hrvatsku kulturu mogućnost da prijavljuje projekte i da iz programa kulture (2007. – 2013.) ravnopravno sudjeluje kao da je punopravna članica Europske unije. Ovaj program koji u ovom razdoblju predviđa raspodjelu sredstava u iznosu od 400 milijuna eura otvara vrata za sve programe kod kojih se potiče mobilnost kulturnih djelatnika, mobilnost kulturnih djela i među kulturnu dijalog. osim što povezuje hrvatske kulturne djelatnike i stvaratelje sa europskim dakle omogućava da dio sredstava za te projekte ostvarimo iz ovog programa. Vidjeli ste u samom prijedlogu dokumenta predviđeno je da Republika Hrvatska plaća članarinu. Za sada ona plaća 25% članarine, 75% se pokriva iz programa PHARE tijekom vremena će plaćati sve veći i veći udio u programu. Time je pružena također potpora u pristupanju ovom programu od strane Europske unije. Isto tako u Ministarstvu kulture osnovana je kulturna kontaktna točka preko koje će se ovaj program ostvarivati, a koju također sa 50% sredstava financira Ja vam unaprijed zahvaljujem što ćete potvrđivanju ovog memoranduma za kulturu praktički označiti mogućnost ravnopravnog sudjelovanja sa Europskom, u Europskoj uniji oko ostvarivanja programa kulture. Hvala lijepo. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Željko (MDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Evo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na svojoj 35. sjednici od 14. lipnja 2007. godine Prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu kultura (od 2007. do 2013.). Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo, a uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Potvrđivanje ovog Memoranduma o razumijevanju stvorit će se pravni okvir za suradnju u području kulture između Republike Hrvatske i Europske zajednice zajednice na način da će fizičke pravne osobe iz područja kulture moći izravno sudjelovati u projektima i koristiti sredstva Europske zajednice određena za tu namjenu. Potreba sredstva za plaćanje godišnjeg financijskog doprinosa u korist proračuna Europske zajednice osigurat će se iz predpristupnih fondova te iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak. Predlaže se Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice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 prijava za klub IDS-a o Prijedlogu Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske, itd., itd. Ova točka dnevnog reda koja je. Uvaženi zastupnik Damir Kajin u ime kluba IDS-a. Odustaje od rasprave. Zahvaljujem. Zaključno državni tajnik. Obzirom da je Odbor za zakonodavstvo uložio dva amandmana koja su tehničke prirode i odnose se na naziv zakona prihvaćamo predložene amandmane tako da se odmah. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu.